Uvažena kolegice i kolege, nema nas baš puno ali nastavljamo sa radom. Tema je: - Izvješće o radu Odbora za predstavke i pritužbe za 2015. godinu. Podnositelj je Odbor za predstavke i pritužbe na temelju članka 107. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Materijal je dostavljen u pretince. I molio bih podnositelja gospodina Zdravka Ronka, predsjednika Odbora za predstavke i pritužbe da da dodatno obrazloženje. **Ronko,

Hrvatskoga sabora Odbor je, odnosno jednom godišnje sukladno članku 107. Poslovnika Hrvatskoga sabora podnosi izvješće o svom radu Hrvatskom saboru i tom prigodom informira zastupnike Hrvatskoga sabora o uočenim nepravilnostima, kršenje zakonskih propisa kao i prava građana u postupku pred tijelima državne uprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti. U ovom izvještajnom razdoblju, odnosno u tom izvještajnom razdoblju, Odbor je održao jednu sjednicu na kojoj je razmatrao predstavke i pritužbe karakterističnog sadržaja, upozoravao na štetne pojave od šireg značenja i predlagao poduzimanje potrebnih mjera za njihovo otklanjanje. Tijekom 2015. godine sukladno svom djelokrugu rada Odbor je zaprimio i obradio 349. predmeta od čega je 269. novih predstavki i 80 opetovanih predstavki i pritužbi građana iz 2012., 2013. i 2014. godine. U izvještajnom razdoblju najviše predstavki i pritužbi građana zaprimljeno je iz područja pravosuđa i uprave, njih 158, vezane su za rad sudova. Građani su dakle ukazivali na dugotrajnost postupka pred pojedinim sudovima ili su bili nezadovoljni ishodom sudskih odlukama, na nemogućnost ostvarivanja njihovih prava na donošenje u razumnom roku, ukazivali su na zlouporabu položaja i korupciju u pravosuđu te na nepravilnosti u radu u pojedinim zemljišno-knjižnim odjelima. Predstavke i pritužbe Odbor je upućivao dakako Ministarstvu pravosuđa. Odbor je zaprimio i obradio predstavke i pritužbe iz nadležnosti DORHA-a., ŽDO-a, ODO-a, USKOK-a u kaznenim i građansko upravnim predmetnima koje im je upućivanom na nadležno postupanje. Nadalje, Odbor je zaprimio i obradio pritužbe osoba lišene slobode na stanje u hrvatskim zatvorima te pritužbe na postupanje policijskih službenika. Jednako tako Odbor je zaprimio i obradio predstavke i pritužbe u svezi s pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na dužinu trajanja postupka kojim se utvrđuju njihova materijalna prava, problemima oko zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja. Bilo je pritužbi građana vezano uz ovrhe na novčanim sredstvima građana i njihovim nekretninama. Pisane predstavke i pritužbe na rad upravnih tijela i tijela koje imaju javne ovlasti, Odbor je nakon obrade prosljeđivao na mjerodavno postupanje nadležnim ministarstvima ovisno o sadržaju predstavki i pritužbi. Nadalje, ukupno 62 predmeta zaprimljena i obrađena u odboru odnosila su se na područje stambene, komunalne i imovinsko pravne problematike. Bilo je pritužbenih navoda u svezi sa stambenim zbrinjavanjem osoba koje su se vratile ili dolaze iz područja od posebne državne skrbi, dugotrajnosti postupka za stambeno zbrinjavanje ili zbog dugotrajnosti zahtjeva za …/Govornik se ne razumije./… građevinskog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana. Odbor je zaprimio i obradio predstavke i pritužbe u kojima se ukazivalo na probleme u svezi sa stambenim zbrinjavanjem po zahtjevu bivših nositelja stanarskog prava, bespravnom gradnjom, nepravodobnom intervencijom građevinske inspekcije te vezano za zaštitu prava u postupcima realizacije prostornih planova, uređenja iz nadležnosti regionalne i lokalne razine, vezano za uređenje naselja i prostora izvan naselja i provođenje dokumenata prostornog uređenja odnosno izdavanja lokacijskih dozvola. Građani su ovom odboru upućivali pritužbe po pitanju komunalne problematike vezano za izgradnju sustava javne vodoopskrbe u naselju, opskrbe plinom, vodom, uskraćivanje priključenja nekretnina na vodoopskrbnu mrežu vezano za izgradnju komunalne infrastrukture itd.. Nadalje, u Odboru su zaprimljene predstavke u svezi sa vlasničkim i drugim stvarnim pravima, problemima održavanja zajedničkih dijelova stambenih zgrada te predstavke pojedinaca i udruga zbog ometanja posjeda, prekomjerne buke iz ugostiteljskih objekata, industrijskih postrojenja, nezakonitog deponiranja opasnog otpada na području parka prirode i bespravne gradnje na pomorskom dobru. U manjem broju predstavki i pritužbi u okviru područja imovinsko pravnih odnosa građani su ukazivali na kršenje vlasničkih prava vlasnika stanova u kojima žive zaštićeni najmoprimci i probleme zaštićenih najmoprimaca privatnih stanova, te na probleme u vezi s povratom imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. U 59 predmeta predstavki i pritužbi građana građani su ukazivali na povrede prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, socijalne skrbi i zaštite obitelji i to na trajanje i ishode postupka radi ostvarivanja prava pri HZMO-U i HZZO-u te kod centara za socijalnu skrb. Iz područja socijalne skrbi i zaštite obitelji odboru se obratio značajan broj građana zbog nemogućnosti ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i niskih iznosa jednokratne novčane pomoći. Neke pritužbe građana vezane su za prava maloljetne djece, na uzdržavanje od strane roditelja i privremeno uzdržavanje te u vezi s mogućim nasiljem nad maloljetnom djecom. Iz područja zdravstvene zaštite zaprimljene predstavke odnosile su se na liste čekanja, poteškoće u ostvarivanju prava na slobodan izbor liječnika opće obiteljske medicine zbog nezadovoljstva radom pojedinih liječnika opće prakse, traženjem mita za operacije te pritužbe na rad i postupanje medicinskog osoblja prema pacijentima. Dio pritužbi koje je odbor obrađivao uputili su i medicinske sestre i medicinski tehničari sa završenom srednjom stručnom spremom koji su ukazivali na probleme između njih i Hrvatske komore medicinskih sestara. Osim gore navedenih područja odbor je u 2015. zaprimio i obradio 38 predmeta iz ostalih područja. Radi se o pojedinačnim predstavkama i pritužbama građana u kojima se prituživali na kvalitetu pruženih usluga od strane pravnih i fizičkih osoba vezano za sektor javnih usluga koje nude opskrbom plinom, pitkom vodom, toplinskom energijom, isporuku struje, prijevoz putnika u javnom prometu i usluga telekomunikacija. Iz područja rada i radnih odnosa zaprimljeno je 17 predmeta a predstavke i pritužbe ukazuju na povrede prava iz radnog odnosa vezano za prestanak radnog odnosa, otkaz ugovora o radu, moguće povrede činjene u natječajnom postupku, neisplatu osobnog dohotka, zlostavljanje na radnom mjesto i raspored i premještaj u državnoj službi. Neki policijski službenici prituživali su se na povrede prava iz radnog odnosa od strane Ministarstva unutarnjih poslova RH te na navedeno nezakonito zapošljavanje u policijskoj upravi. Bilo je obraćanja ovom odboru sindikata i njihovih povjerenika koji djeluju u tijelima državne vlasti koji su upozoravali i na moguće propuste u postupanju poslodavaca prema radnicima. I u ovom izvještajnom razdoblju odbor je zaprimio manji broj podnesaka građana, ukupno 15 koji nemaju karakter predstavke ili pritužbe, u kojima nije bilo navedeno ni jedno područje niti je bila razvidno o kojem je području riječ. I zaključno, odbor je tijekom izvještajnog razdoblja s građanima komunicirao osim pisanim putem dakle redovitom poštom, telefaksom, elektroničkom poštom. A građani su svoje podneske donosili i osobno, a bila je komunikacija ostvarena izravno i to dakle i usmeno. Pravodobno se odgovaralo na upite građana u izravnom kontaktu, dakle telefonom, davali su se telefonom i informacije te su savjetovani o ostvarivanju svojih prava ukupno 306 slučajeva. Odbor je omogućio svim građanima koji su ga to tražili da usmeno iznesu svoje probleme te ih se nakon toga uputilo na podnošenje pisanog podneska odboru ili nadležnom tijelu odnosno da još jedanput protumače svoju predstavku. Odbor je zbog prekoračenja rokova za odgovore u slučaju dakle šutnje administracije požurivao nadležna tijela na postupanje i okončanje postupka u što kraćem roku. U nekim slučajevima požurnice su se upućivale 3, 5, 6 pa i više puta. Slijedom dakle gore navedenog treba naglasiti da je tijekom 2015. i do početka 2016. od ukupno 349 predmeta riješeno njih 327 odnosno 93,69% podnesenih predstavki i pritužbi. Hvala lijepa. Hvala i vama u ime predlagatelja. Ja sada otvaram raspravu. Imamo za sada tri prijavljene rasprave. Prva je u ime Kluba zastupnika SDP-a uvaženi kolega Domagoj Hajduković. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege sukladno zadnjim izmjenama Poslovnika našeg Parlamenta Hrvatskog sabora raspravljamo o izvješću ovog odbora i na plenarnoj sjednici. I prošli put sam rekao da smatram da je to dobro i dalje sam kod tog mišljenja zato što nam izvješće ovog odbora pritužbe i predstavke koje muče naše građane daju jasan presjek o tome što ih muči, koji dijelovi našeg pravnog i ostalog državnog okvira ne funkcioniraju, s kojim se problemima susreću, kako ih rješavaju odnosno da li ih rješavaju. ovo je dobra stvar zato što je ovo jedan od rijetkih odbora koji direktno komunicira sa građanima. Dakle kao što je kolega Ronko rekao u uvodnom obraćanju osim pismenih predstavki i pritužbi odbor i prima stranke na Dakle, komunikacija sa građanima postoji, oni predstavke donose u Sabor te nas upozoravaju da koji kotačići u državnom sustavu ne rade dobro. Kao i prošlih godina a uvijek je tako iz pravosuđa i uprava je najviše pritužbi i to govoreći iz iskustva člana odbora u jednom mandatu mogu reći da se većina pritužbi iz pravosuđa odnosi upravo na dužinu procesa pred hrvatskim sudovima. U radu odbora susreti smo se zaista sa vrlo teškim slučajevima, od toga da građani po dvadesetak godina vode sporove, da su to sporovi koji ozbiljno utječu bilo na njihovu egzistenciju, bilo na neka druga životna pitanja. Dakle, to su stvari koje nisu dobre u našem sustavu kao i činjenica da nam presude, odnosno sudska praksa uglavnom nije ujednačena. Dakle, da se za iste stvari različiti sudovi presuđuju drugačije, a sude po istim zakonima i u istoj državi. Kako ujednačiti sudsku praksu o tome smo već i raspravljali u ovom Domu. Ali mislim da nam i izvješće ovog odbora treba biti itekako dobar indikator, da u tom smjeru i dalje trebamo nastaviti. Također ono što želim ovdje istaknuti je činjenica da neka državna tijela, neke državne institucije ne surađuju dovoljno sa ovim odborom. To je slučaj i kada raspravljamo o izvješću pravobranitelja, dakle odnosno pravobraniteljice u ovom slučaju. Dakle, navodi se da među tijelima koja ne rješavaju po predstavkama i pritužbama građana na vrijeme i nakon dvije, tri, pet, šest pa i više požurnica od strane odbora su Ministarstvo uprave, graditeljstva, Državno odvjetništvo, Ministarstvo pravosuđa, financija itd. itd. sada da ih ne nabrajam sve. Ali ovo je tragedija kolegice i kolege, da Sabor kao najodgovornije tijelo i nakon poslanih požurnica, molbi da se rješavanje pojedinih predmeta ubrza ne čini ništa, odnosno oglušuju se u požurnicu i dopis odbora. Na žalost to je činjenica i sa još nekim institucijama kao što sam prije spomenuo pravobraniteljice, a pravobraniteljice odnosno pravobranitelje kao institucije također bira ovaj Visoki dom. Prema tome, pozivam sa ove govornice i sve državne institucije da maksimalno surađuju sa odborom, da odbor svoje požurnice, dopise i zamolbe ne šalje na pamet, šalje bona fide, odnosno šalje u dobroj vjeri jer želi pomoći građanima koji su iz nekog razloga oštećeni. Ono što također treba istaći je da je tijekom 2015. godine do početka 2016. godine od ukupno 349 predmeta riješeno njih 327 odnosno 93%. To je složit ćete se veliki postotak. Međutim, ako gledamo statistiku to je dobro. Dakle, odbor je svoj posao odradio. No, koji je krajnji ishod predstavki i pritužbi, koliko je riješeno zapravo na korist onih koji su žalili, odnosno koliko je problema riješeno intervencijom ovog odbora. Ja bih volio vjerovati da je većina riješena iako u to ne možemo biti sa sto postotnom sigurnošću sigurni. U svakom slučaju Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske podržat će ovo izvješće. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala i vama. Budući da nema replika, prelazimo na drugu raspravu. U ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice uvaženi kolega Zlatko Hasanbegović. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, zastupnice, zastupnici. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice iznio bih nekoliko načelnih opservacija na temelju kojih se mogu izvući i određeni zaključci. Ovo je izvješće potrebno sagledati u usporedbi s izvješćima o radu odbora za prethodne godine koja su u pravilu prihvaćana jednoglasno neovisno o političko-stranačkom rasporedu. Što to znači? To znači da ovaj saborski odbor u osnovi ispunjava svoju poslovničku zadaću, te da su zastupnici iz godine u godinu zadovoljni njegovim radom, te da je to jedna od rijetkih točaka o kojoj postoji uopće suglasje. Ova bi činjenica trebala imati i posebnu težinu s obzirom na posebnost ovog odbora u odnosu na sve ostale saborske odbore. jedini saborski odbor koji isključivo i bez posrednika izravno komunicira sa građanima pojedincima i postoji kako bi sudjelovao u rješavanju konkretnih problema, a ne u pripremi općenitih normativnih rješenja. Budući da sam prvi put u svojstvu saborskoga zastupnika što znači da 2015. nisam sudjelovao u radu ovog saborskog odbora kako bih dobio bolji uvid u ovu problematiku i djelotvornost rada ovog saborskog odbora posegnuo sam i za izvješćima iz prethodnih godina, te za fonogramima saborskih rasprava koje su se nadovezivale na to izvješće. Dakle, koji nam se zaključci nameću uvidom u sva izvješća ne samo za 2015. te rasprave koje su s tim u vezi se vodile. Na što zapravo treba skrenuti pozornost? Prvo dosezi i učinci rada ovog saborskog odbora ograničeni su poslovnički određenim djelokrugom koji Odbor u stvarnosti na ulogu goluba listonoše između nezadovoljnog ili moguće oštećenog građanina i tijela državne uprave ili pravne osobe sa javnom ovlasti koja su moguće odgovorna za protuzakonito postupanje, zlouporabu ili onemogućavanje građanina u ostvarivanju njegovih Ustavom ili zakonom propisanih prava. U tom smislu, a sukladno poslovničkim ograničenjima odbor iz godine u godinu vrlo dobro vrši svoju ulogu goluba listonoše, ni manje, ni više od toga. Shema je otprilike sljedeća. Nezadovoljni građanin xy uputi pismenu predstavku ili pritužbu saborskom odboru koji ih obradi u roku od 30 dana, uputi nadležnim tijelima na postupanje, te očitovanja utvrđenom i učinjenom. Dio tih tijela što se vidi iz izvješća ne bih se posebice na to osvrtao u razumnom vremenu odgovori što u pravilu naravno ne znači i rješenje problema i time sam odbor s obzirom na ovlasti slučaj je u načelu završen, statistički obrađen i stavljen ad acta iako u stvarnosti i dalje opstoji i za konkretnog građanina nije razriješen. Odgovor primili smo na znanje, postupak je u tijeku predstavlja birokratsku floskulu pred kojom je ovaj saborski odbor nemoćan i sveden osim na ulogu goluba listonoše i na neku vrstu besplatnoga državnog psihoterapeuta kao i građaninu na razini subjektivnog dojma može olakšati olakšati agoniju i osjećaj nemoći pred nedjelotvornom i nesposobnom državnom upravom pravosudnim i ostalim tijelima koji se financiraju novcem tih istih građana kao poreznih Dakle ako bi bili slikoviti u pokušaju opisa što je to saborski Odbor za predstavke i pritužbe, onda bi ga mogli opisati kao mlađeg brata lišenog poslovne sposobnosti, starijeg brata koji se zove pučki pravobranitelj, a koji u stvarnosti bez obzira nešto šire zakonske ovlasti od poslovničkih saborskog odbora u praksi svede na zakonski članak u kojem stoji da daje preporuke, mišljenja, prijedloge i upozorenja koja nisu naravno nužno u korelaciji s pojmom rješenja. Dakle, epilog sheme koju sam opisa građanin, odbor, tijelo državne vlasti, odbor građanin i nije jedini moguć. Iz ovog izvješća je vidljivo da u određenom broju slučajeva ovaj odbor ne može ispuniti ni svoju u odnosu na građane terapeutsku ulogu. Naime, u ne baš zanemarivom broju slučajeva nadležna tijela nisu našla za shodno saborskom odboru niti odgovoriti, a neka su mimo zakonskih rokova to činila tek nakon dvije, tri, pet, šest ili više požurnica. U koliko je u općenju s državnom upravom nemoćan i saborski odbor nositelja zakonodavne vlasti onda je u istim slučajevima položaj građanina i više nego bespomoćan. U svjetlu ovih činjenica skrenuo bih pozornost i na jedan drugi zanimljiv fenomen koji možemo uočiti usporednom raščlambom izvješća od 2012. godine do 2015. godine, a to je da je iz godinu i godinu pada broj predmeta na temelju pritužbi i predstavki upućenih saborskom odboru iz čega bi neupućeni promatrač mogao zaključiti kako državna uprava napose pravosuđe sve bolje vrše iz svog ustavnog i zakonskog djelokruga, da zadovoljni građani sve manje posežu za pomoći nadležnog saborskog tijela. Naravno svima je jasno da to nije slučaj, već da nezadovoljni građani pomalo gube i posljednje iluzije da rješavanje svojih problema mogu ubrzati putem instituta predstavke i pritužbe nadležnog saborskom tijelu, te da ih jedna vrsta psihoterapeutske pomoći, moralne potpore i tapšanja po ramenu sve manje zanima te da nisu vrijedni ni nekoliko kuna poštanske marke, omotnice, te papira oblika A4. Drugi zaključak koji nam se nameće iz čitanja ovog ili starijih izvješća da su ona zapravo korisno vrelo za uočavanje gorućih problema u djelovanju državne uprave, pravosudnih i ostalih tijela. Ali to u suštini i nije zadaća ovog odbora jer ključno je pitanje kako djelotvorno pomoći u rješavanju konkretnog problema jer svatko od nas i bez ove statističke statističke raščlambe zna da su nefunkcioniranja pravosuđa i uprave, prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, socijalne skrbi, zaštite obitelji, stambena, komunalna i imovinska problematika, rad i radni odnosi goreći problemi o rješavanju koji ovisi konačna prosudba prosudba vrijednosti i vjerodostojnosti svake politike. Dakle, bilo bi neumjesno i to nije moja namjera dakao saborski zastupnik obezvrjeđujem rad i učinke odbora kojeg sam i član jer je on ograničen stvarnim poslovničkim ovlastima, već mi se čini da rasprava o ovom izvješću je dobra prigoda da svi klubovi neovisno o stranačkoj pripadnosti pokušaju pridonijeti traženju načina da ovaj odbor, a time i Sabor bolje pridonese rješavanju konkretnih slučajeva iz njihova poznavanja pridonese da Vlada u svojim zakonskim prijedlozima bude vođena i i konkretnim primjerima, tj. da zakoni koji se ovdje usvajaju budu sredstvo rješavanja tih problema i konkretnih slučajeva na jedan od razloga zbog koji problemi i nastaju. Skrenuo bih pozornost i na poslovnički članak 107. stavak 2. u vezi s Odborom za predstavke i pritužbe, a u kojem stoji odredba čini mi se nedovoljno ili uopće ne korištena po kojem ovaj odbor navodim ukazuje Saboru na kršenje zakona i druge štetne pojave od šireg značenja i predlaže poduzimanje potrebnih mjera za njihovo otklanjanje. rad i uvid i ovog odbora trebaju biti poticaj Sabora da vrši jednu vrstu dodatnog pritiska na Vladu i resorna ministarstva koja bi se trebala dodatno očitovati o konkretnim slučajevima jer bi ustanova bezuvjetnih prihvaćanja izvješća različitih državnih tijela, napose agencija i slično i u svjetlu izvješća ovog saborskog odbora trebao biti napušten bez obzira na stranačke odnose, te bi tu činjenicu trebali imati u vidu i oni i u izvršnoj vlasti ili različitim državnim tijelima kada ta izvješća šalju. Svaka zapravo rasprava o radu ovog saborskog odbora i tijela htjeli mi ili ne i rasprava o stvarnoj ulozi i dosezima Hrvatskog sabora kao vrhovne zakonodavne vlasti, a počesto svedene na instrument za podizanje ruku. Zaključno, tek podsjećanjem dakle na objektivna ograničenja u radu saborskog Odbora za predstavke i pritužbe, izvješće je više nego korektno i solidno sastavljeno, dobro dokumentirano i u ime kluba HDZ-a iznosim stajalište da ga treba prihvatiti. Hvala. Hvala i vama. Imamo dvije replike. Prva se za repliku javila uvažena kolegica Irena Petrijevčanin-Vuksanović. Izvolite. **Petrijevčanin Vuksanović, Pa evo ja se slažem da je izvješće i više nego korektno sa kolegom, međutim tu su dvije zbilja velike apsurdnosti. Prva apsurdnost je da naši građani koji se obraćaju ovom povjerenstvu se obraćaju iz očaja. Dakle a nakon obraćanja nažalost budu još očajniji. O čemu se radi? Radi se o razno raznim problemima i razno razni su segmenti problema od pravosudnih, financijskih itd.. I otprilike kako je kolega iznio u svom izlaganju stvari funkcioniraju po principu imamo problem, zabilježiti ćemo taj problem, složiti ćemo se da je to problem, poslati ćemo resornom tijelu iz državne i javne uprave, bilo da spada u temu pravosudnog financijskog ili nekog drugog, nakon toga ćemo čekati odgovor iz resornog tijela kojeg nećemo dobiti pa ćemo poslati 3, 4, 5, 6, 10 požurnica. Iza toga ćemo dobiti odgovor, zaprimili smo vaše pitanje, sukladno članku tom i tom, stavku tom i tom, nažalost tako je kako je i to je otprilike odgovor. I sada taj građanin koji je očekivao neko postupanje od državne, od javne uprave, od ovog cijenjenog Doma nažalost može samo još biti očajniji i manje vjerovati u institucije i manje vjerovati u pravnu državu i manje vjerovati da mi radimo svoj posao, to nažalost je loše. A drugo što je apsurdno je ovo što sam pročitala i što čitam da među tijelima koje ne rješavaju ove pritužbe građana na vrijeme su zapravo sve tijela naše uprave i to su tijela od državnog odvjetništva, od Ministarstva uprave, Ministarstva zdravlja, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva financija, to je ona velika apsurdnost o kojoj već govorimo neko vrijeme da je forma bez sadržaja. Dakle da se naša tijela u državnoj upravi sudaraju. I mislim da tu ima prostora za poboljšanje i da mi sigurno možemo u tom smislu konstruktivno raspravljati i vidjeti dakle gdje su prostori za poboljšanja. Hvala lijepa. Da li odgovor na repliku kolega Hasanbegović? Odgovor ništa? Dobro. Onda iduća replika je uvaženi kolega Ronko. Izvolite. **Ronko, Zdravko (SDP)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine Hasanbegoviću, evo ja bih mogao potpisati sve ono što ste vi rekli iako sam i ja po prilici novi jer sam imenovan prošle godine tek u taj odbor a imao sam prilike održati svega dvije sjednice jer smo uveli da to budu kvartalne a ne godišnje. Međutim, ne bih se samo složio u onom dijelu da smo mi samo golub listonoša, odnosno da je odbor golub listonoša zato što se svaki puta išlo ne samo prema onome tijelu koje je bilo apostrofirano od strane neke stranke nego smo išli i prema višem nadležnom tijelu ili prema ministarstvu tako da smo dobivali ta očitovanja. Istina bog je da nismo dobivali baš onako kako smo očekivali, dakle sami ste to rekli 2, 3, 5 pa i više puta i to je dakako točno a to je više možda nepoštivanje izvršne vlasti, odnosno nepoštivanje zakonodavne vlasti od izvršne vlasti. Htio sam još samo reći o nešto o padu broja predmeta, da, moglo bi se tumačiti kako je sve u državi tako lijepo da imamo sve manje predmeta. Ja ću vam reći iz svog promišljanja da je malo i 350 predmeta kakva je situacija u državi. Međutim, mislim da je to uzrok pad povjerenja građana u zakonodavnoj vlasti ili u naš Sabor. Pa i danas ste imali prilike vidjeti na što smo pretvorili već pred kraj ovog prvog dijela zasjedanja, u što smo pretvorili naš Sabor. I dakako da ljudi će onda manje vjerovati i manje polagati povjerenja Saboru a time onda i saborskom odboru. Dakle mislim da bi se trebali, da bi trebali voditi računa više o ugledu Sabora, time i o ugledu odbora i da bi izvršna vlast trebala više poštivati zakonodavnu vlast. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa. Budući da nema odgovora na repliku idemo na sljedeću pojedinačnu raspravu. Uvaženi kolega Anđelko Stričak. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Pa evo slažem se sa svima kolegama prije mene da je izvješće pregledno i korektno napisano i čestitam kolegama na trudu kod pripreme ovog izvješća. Očito je da građani kada izgube sve mogućnosti i potroše sve druge pravne mogućnosti da se jave saborskom Odboru za predstavke i pritužbe. A o tome govori i tematika zbog kojeg su se sve žalili. Znači žalili su se zbog dugotrajnosti rješavanja postupka na sudovima, na rad i ponašanje pojedinih sudaca, na zloupotrebu položaja i korupciju u pravosuđu, postupanja u pojedinim zemljišno-knjižnim odjelima, stanja u hrvatskim zatvorima, nepokretanja kaznenih postupaka od strane DORH-a, nedobivanja informacija o stanju predmeta, nezakonitog postupanja službene osobe USKOK-a, postupanja ili ne postupanja policijskih službenika, dugotrajnosti postupka zahtjeva za primitak hrvatskog državljanstva, poteškoća kod utvrđivanja statusa hrvatskog branitelja, zbog ovrha na novčanim sredstvima, plaćama ili mirovinama, zbog deložacija i gubitka stana, zbog ovršnih postupaka te dugotrajnosti tih postupaka, zbog priznavanja statusa ugroženog kupca energenata, zbog povreda prava iz područja mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, socijalne skrbi tj. prava vezanih na mirovinu, visinu naknade štete za tjelesno oštećenje, te doplatu za tuđu pomoć i njegu, za priznavanje statusa političkog zatvorenika, zbog loše organizacije popravnih ispita u školama, zbog izbora i imenovanja ravnatelja javnih ustanova, zbog troškova bolničkog liječenja, zbog lista čekanja za liječnički pregled, zbog stambenog zbrinjavanja osoba koje su se vratile na područje od posebne državne skrbi, zbog dugotrajnosti postupka za stambeno zbrinjavanje, zbog zaštite svojih prava u postupcima realizacije prostornih planova, zbog komunalne problematike vezano na opskrbu pitkom vodom, asfaltiranja cesta, parkirnih mjesta, uvrštavanje vlasništva grobnog mjesta i Zbog problematike održavanja zajedničkih dijelova stambene zgrade, zbog povreda prava na dom odnosno ometanje posjeda, prekomjerne buke, neugodnih mirisa. Zbog nastalih šteta od poplava, zbog problema vezanih s povratom oduzete imovine za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, zbog povreda prava iz radnog odnosa na kvalitetu usluga od strane pravnih i fizičkih osoba, na vatrogasnu djelatnost odnosno osposobljavanje pučanstva od zaštite od požara. Zbog naplate parkiranja u turističkom naselju, naplate mjesečne pristojbe HRT-a, na postupanje odvjetnika tj. zbog nezadovoljstva obavljenim zastupanjem i slično. Kada pogledamo svu tu tematiku vidimo da je zaista šarolika i da naši građani zaista nailaze na brojne prepreke. Kada pogledamo iz kojih resora tj. na koji resor se najviše žale to je pod brojem 1. pravosuđe i uprava ukupno 158 predmeta ili 45%, skoro polovica pritužbi, predstavki odnosi se na rad pravosuđa i uprave. Na drugom mjestu nalazi se problematika stambene, komunalne, imovinsko-pravna sa 18%. Na trećem mjestu prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, socijalne skrbi i zaštite obitelji sa 175. Na četvrtom mjestu ostala područja, razne pritužbe 10%. Na petom mjestu radni odnosi sa 6% i na kraju ostali podnesci sa 4%. Kada listamo dnevno medije a i u ovom Saboru često smo mogli čuti prozivke općinskih načelnika, gradonačelnika i župana međutim na njihov rad se svega žalilo 13 građana. Odnosno svega je 13 pisanih predstavki građana stiglo u Hrvatski sabor vezano na rad načelnika, gradonačelnika i župana, odnosno 3,7% ili ako uzmemo da je u Hrvatskoj 555 jedinica lokalne samouprave, 20 županija te u svakoj 44 općini ili gradu našao se građanin koji je bio nezadovoljan radom svoje gradske ili općinske uprave. Ali ono što svakako zabrinjava i na što odbor ukazuje na lošu praksu pojedinih ministarstava kojima se mora slati po 2, 3, 5, 6 i više požurnica da odgovore na upit saborskog saborskog odbora. Pa evo među inima tu su Ministarstvo pravosuđa, državno odvjetništvo, Ministarstvo uprave, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo financija, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo obrane, Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, APIS, Administrativna komisija Vlade RH i Odbor za državnu službu. Žalosno je da evo većina ministarstava na koje se odnosi najviše predstavki i pritužbi i najmanje odgovaraju saborskom odboru. I jedino što mogu još ovdje navesti je da odbor navodi da je najbolju suradnju imao sa Ministarstvom unutarnjih poslova. Također predložio bi odboru s obzirom da tu imamo na stranici 5 jednu tabelu, znači resora broja predstavki i pritužbi da ubuduće stavi možda više godina unazad pa da vidimo kretanje predmeta po ministarstvima, resorima da li se povećavaju, smanjuju kako bi mogli možda donijeti i neke stavove i zaključke za rad pojedinih ministarstava. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Imamo dvije replike samo obrnutim redoslijedom, prvi je uvaženi kolega Ronko. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani kolega da rekli ste koji je to broj predmeta, ja ću vam ponoviti da je to po meni samo jedan vrh sante leda i ponašanje izvršne vlasti nije uopće u skladu sa onim proklamacijama koje oni kazuju i one koje bi trebali imati dakle poštivanje zakonodavne vlasti. Vjerujem da ćemo mi u narednom razdoblju kroz ovaj Sabor podignuti vjeru građana u ovaj naš rad i da ćemo tada imati i veće poštovanje kako građana tako i institucija pojedinih. Iza svake točno, iza svake ove predstavke je jedna sudbina, jedno ogorčenje bilo da je to građana, bilo da je to najčešće obitelji. Ja ću vam reći jedan jedan primjer koji sam imao ovih dana, dakle dobio sam pismenu jednu predstavku ali žena je došla i do mog maila pa je išla i pismeno putem maila a i danas me je zvala telefonom. **Jandroković, ispričavam se. Poslala je dakle, objasnila je svoj slučaj na slijedeći način. Njezine roditelje netko je opljačkao, napravili su nekakvu provalu u stan, odnijeli su 500 tisuća kuna i policija je pronašla one koji su to učinili i sad di je ogorčenje? Dva mjeseca se po tom pitanju ne radi apsolutno ništa, a oni koje je policija otkrila oni i dalje te novce drže kod sebe, kupuju automobile, troše itd. Žena je očajna, prošla je sve moguće institucije Državno odvjetništvo, općinsko, županijsko, bila je u ministarstvu, bila je kod pučkog pravobranitelja, ne znam gdje sve nije bila i onda sad postavlja pitanje možete li išta učiniti? Mi ćemo samo pokušati ispričavam se potaknuti nadležna tijela da nešto poduzmu.

da svi građani koji su se žalili su prije toga sigurno ispucali sve pravne mogućnosti i da im je jedino preostalo da se jave saborskom odboru. E sad se postavlja pitanje koliko građana je došlo do zida da nije imalo volje niti saborskom odboru poslati predstavku. I apsolutno u ovom slučaju podržavam i vaš stav i stav odbora, da ako treba ne pet, šest, sedam požurnica pisati nego i 50 da se dobije odgovor i da se svakom našem građaninu pomogne. Hvala. Hvala lijepa. Druga replika je uvažena kolegica Irena Petrijevčanin Vuksanović. Izvolite. **Petrijevčanin Vuksanović, Irena (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Evo kolega Stričak vidim da ste pročitali kompletno ovo izvješće i slažem se da je raznorodna tematika i sad naši građani koji ovo gledaju se pitaju, pa ako oni sami kažu da nema svrhe ovaj odbor pa zašto onda nešto ne mijenjaju. Onda bi možda najsvrsishodnije i najkonstruktivnije bilo upravo to, dakle razmotriti svrhu i cilj postojanja ovog odbora. Znamo po kojem pravilniku, znamo kako je uopće došlo do odbora i dakle razmišljati konstruktivno. Jer što imamo od tog da iznosimo probleme, a ne tražimo rješenja. Ja sam uvijek za traženje rješenja. Ali ono što ste možda propustili reći, a bitno je da osim građana tim je taj odbor još važniji pa je još više šteta da zapravo je potencijalno korisno iskoristivo tijelo svedeno na deklarativnu razinu, osim građana ove pritužbe u odbor dolaze iz Ureda predsjednika Sabora, Ureda potpredsjednika Sabora, radnih tijela klubova, tajništva Hrvatskog sabora, službe za građane itd. Dakle, to bude dvjestotinjak predmeta godišnje. Znači, sve se slijeva u taj lijevak odbora koji nema filtra i koji onda dalje to ne raspoređuje, odnosno raspoređuje na način da nema rješenja. Dakle, ja bih svakako išla konstruktivno razmotrit svrsishodno postojanje, razmotrit ciljeve. Uvijek se može bolje, može se doraditi i treba imati također u vidu da ovaj odbor imao je prošle godine 349 predmeta kako je spomenuto, a samo jednu sjednicu. Pa se ja pitam za ovako raznorodnu tematiku imat samo jednu sjednicu, možda je sve zapravo po principu …/Govornica se ne razumije./… spušteno na tu jednu sjednicu. Ali ja bih ipak bila sklonija organizirati više tematskih, jer ipak su raznorodne teme. Hvala lijepa. I odgovor na repliku, kolega Stričak. **Stričak, Anđelko (HDZ)** Pa evo hvala lijepo kolegice. Slažem se sa vama da bi možda trebalo više sjednica, ali o tome odlučuje, odnosno procjenjuje koliko će ih sazvati predsjednik saborskih odbora. Ja smatram da je svima nama ovdje cilj da pomognemo našim građanima. I evo ovaj apel da sam ja predsjednik odbora bi ga sigurno prihvatil i sazival više sjednica. I ono što sam i malo prije izjavio, možda bi trebalo ne se zaustaviti na 6 požurnica, nego svaki mjesec pisati jednu pa će valjda i u resornim ministarstvima i agencijama nekome dozlogrditi i odgovoriti. premijer Plenković je sam u svom obraćanju ovdje kod imenovanja Vlade jasno naglasio da će poduzeti sve da vrati dignitet ovom Saboru. Hvala lijepo. Hvala vam. Iduća pojedinačna rasprava je ona uvaženog kolege Branimira Bunjca. Izvolite. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Ovo izvješće je u biti vrlo važno jer se bavi, dakle pritužbama građana direktnom komunikacijom i moglo bi se raspravljati o mnogim aspektima ovoga izvješća. Ja se želim osvrnuti samo na jedno koje je vjerujem indikativno, koje će ukazati na problematiku koju ima ovaj odbor i na posljedice koje proizlaze iz njegovoga rada. Konkretno taj predmet imam pred sobom. Radi se o slučaju navodnoga samoubojstva policajca Dine Molnara iz sela Novakovec u Međimurskoj županiji. On je bio, dakle mladi policajac uzoran prema svim pokazateljima i svjedočenjima. Međutim, ukazivao je kao što mu je na koncu konca i posao, možda ne svima na problem korupcije i nezakonitosti u radu policije. Jedne noći 2013. godine pronađen je automobilu 2300 metara duboko u šumi po neprohodnom snijegu ubijen, odnosno mrtav i nastao je takav veliki skandal povodom toga s obzirom na one okolnosti koje su ubrzo počele izlaziti na vidjelo, da je u Čakovcu održan rijetko viđeni, usudio bih se reći nezapamćeni prosvjed građana koji su prosvjedovali, dakle ulicama Čakovca da bi prosvjed završili paljenjem svijeća ispred Policijske uprave Međimurske. Ono što je bilo sporno u svemu tome jest činjenica, dakle ne samo da je auto pronađen duboko u šumi po neprohodnom snijegu, nego cijeli niz okolnosti od toga da je policajac imao rupu u čelu što se nikada ne dešava prilikom samoubojstva, da je sjedio na stražnjemu sjedištu, da je autu bio razbijeno stražnje mu staklo, da su na očevid došli njegovi kolege koji su vrlo loše napravili očevid, da je nestao njegov mobitel, da je nestalo njegovo računalo, da nikada nije pronađeno zrno s kojim je je samoubojstvo navodno izvršeno. I na koncu konca da su mnogi od građana kasnije svjedočili, neki od njih i anonimno, dakle da je policajac Dino Molnar ubijen. Među njima su bili i sami policajci. Međutim, slučaj je zaključen, slučaj je vrlo brzo zaključen. Nitko nije kažnjen i rečeno je da se radilo o samoubojstvu što naravno obitelj poginulog policajca nije zadovoljilo. Oni su tražili da se obave nekakve elementarne radnje kako bi oni potvrdili da se to zaista dogodilo, između ostalog obdukcija kao i da se nestali predmeti dostave obitelji ako je već taj slučaj zaključen. Njihovi zahtjevi bili su odbijeni i nakon toga je obitelj godinu dana nakon nesretnoga slučaja, podnijela zahtjev Odboru za predstavke građana da se oni uključe u rješavanje toga slučaja. I odbor je svoj posao moram reći odradio vrlo dobro. Oni su izanalizirali sve dokumente i izdali preporuku da se izvrši obdukcija, prije svega obdukcija tijela policajca i da se izvrše neke druge radnje kako bi se ovaj slučaj pravedno zaključio. Međutim, od svega toga nije učinjeno ama baš ništa. Svi zahtjevi odbora su odbijeni, da bi ubrzo nakon toga majka ubijenoga policajca od pretrpljenoga stresa doživjela infarkt i umrla. To nije bila jedina posljedica odbijanja izvršne vlasti da surađuje sa zakonodavnom vlašću nego se dogodilo to da je otac ubijenoga policajca odlučio pravdu odlučio pravdu potražiti i na Europskom sudu za ljudska prava koji je njegovu žalbu prihvatio. I slijedom toga zatražio od hrvatske Vlade da se o cijelom ovom slučaju očituje do 10. veljače 2017. godine. Pa zar je doista bilo potrebno da se Hrvatska dovede u jednu takvu poziciju da nam sada europski sud ovdje mora rješavati naše probleme kada ih mi sami eto nismo sposobni riješiti. I treba li se onda uopće čuditi da javnost optužuje vlasti da štite korupciju, da štite nezakonitosti, da sudjeluju u zlostavljanju pa i ubijanju svojih vlastitih građana, da pada sumnja na MUP i pravosuđe i doista je sramotno da se je to dogodilo. Ja ponavljam još jednom, iznio sam ovaj slučaj iz razloga jer mislim da on na neki način predstavlja sukus svega ovoga što smo u ovoj raspravi govorili i o radu odbora općenito i nadam se da će ubuduće ovakvi slučajevi biti riješeni prije nego što napuste granice RH. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala i vama. Imamo dvije replike. Prva replika je uvaženi kolega Miro Kovač. hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ovo što smo čuli od kolege Bunjca ali i od prethodnih govornika dobro je konstatirano da imamo na neki način jednu nedovoljnu vidljivost i Hrvatskoga sabora, nedovoljnu učinkovitost nažalost i ovoga odbora. A zašto je to tako? Zato što imamo izborno zakonodavstvo koje nam omogućava da postoji dovoljno prisan kontakt između birača i nas koji smo izabrani u Hrvatski sabor. Zbog samo izbornog zakonodavstva, bilo bi dobro to je kolega Ronko u pravu, da to promijenimo da nađemo jedan konsenzus u ovom sazivu, da to promijenimo da bude izraženiji kontakt između onih koji nas biraju i nas koji svoje građane u Hrvatskome saboru. Na taj način bismo mogli i bolje braniti njihove želje, njihova prava, njihove zahtjeve. Druga stvar koja je vrlo važna, a to nije u skladu sa duhom vremena jer trenutno prevladava populizam pa i u Hrvatskoj a to je opremljenost saborskih zastupnika. Na ovaj način oni ne mogu dovoljno efikasno djelovati. Kada pogledate, a to znamo jako dobro posao one kolege među nama koji su duže u Hrvatskome saboru, kolege u drugim parlamentima u demokracijama koje imaju dužu tradiciju su bolje opremljeni, imaju svoje urede u izbornim jedinicama pa i u Hrvatskome saboru bez obzira na funkciju koju imaju ali nemaju u Hrvatskome saboru jeli ili u parlamentu nacionalnome i na taj način mogu onda zastupati interes svojih građana efikasno i netko može pomagati. Na ovaj način mi ne možemo ništa drugo nego putem televizije, malo populistički nastupiti pa dobiti pozornost. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Nema odgovora na repliku. Druga replika uvaženi kolega Zdravko Ronko. Hvala lijepa. Potpuno se slažemo ali replika je ipak upućena kolegi Bunjcu. Ja ne bih ulazio u tome jel to samoubojstvo ili je to ubojstvo i zato mi nismo nadležni niti osposobljeni u odboru, ali bi htio reći da odbor imao i posebnu sjednicu vezanu za taj predmet. To je bila 9. sjednica 2013. godine, ja nisam bio prisutan ali imam materijale, imam arhivu i na toj sjednici bili su prisutna gospoda iz MUP-a i očitovanje iz DORH-a. Utvrđeno je ono što je utvrđeno i što je potvrđeno, s tim da je DORH zauzeo stav odnosno obavijestio odbor da će daljnji postupak voditi USKOK i … taj predmet ili točnije odbor i tko je predsjedavao, kolega Burić, taj predmet je zaključen. Vi ste ovih dana, vi osobno ste ovih dana tražili taj predmet iz arhive, ja sam vam to dostavio ili ako nije mora biti negdje u vašem uredu, predmet vam je dostavljen i ukoliko smatrate da se nešto može poduzeti, da, mi ćemo ponovo sazvati sjednicu na tu temu i pojedinačnu ako netko od članova odbora ili zastupnika to traži. Hvala lijepo. I pozvat ćemo opet nadležne institucije pa između ostalog i predstavnike iz USKOK-a koji su trebali dalje nastaviti rad. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Imamo i odgovor na repliku, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega zahvaljujem na vašoj replici, htio bih dakle konstatirati da slučaj eto nije zaključen, da je zaključen ne bi Europski sud za ljudska prava sada ponovno prihvatio tužbu, ne bi tražio očitovanje od Vlade. Ja dakle zahvaljujem vama što ste ponudili održavanje nove sjednice nove sjednice po tom pitanju. Međutim ovoga puta ću se radije obratiti Odboru za nacionalnu sigurnost čiji sam član i pokušati ću tamo sukladno dakle novome stanju i nekim novim elementima koji se pojavljuju u cijelome slučaju pokušati pokušati rasvijetliti ovu stvar prije nego što dakle dođe do presude Europskoga suda. …/Govornik se ne razumije./… da bi do bilo za hrvatsko društvo dobro u cjelini, dakle preduhitrimo strano pravosuđe da daje meritum o ovoj stvari. Što se ostaloga tiče, već sam spomenuo, vi ste taj svoj posao dobro odradili ali očito iz nekog razloga u koji sada ne želim …/Govornik se ne razumije/… jer nemam dovoljno informacija niste imali autoritet da ovu stvar privedete prije, kraju prije neželjenih posljedica. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala i vama. Došli smo do kraja rasprave te zaključujem raspravu a glasati ćemo kada se steknu uvjeti. Ovime smo iscrpili današnji dnevni red. Prije nego što se pozdravimo samo jedna obavijest, sutra nastavljamo s radom u 9,30 i to tako da ćemo uvrstiti u dnevni red točku Prijedlog odluke o imenovanju vršitelja dužnosti glavnog ravnatelja HRT-a, dakle o tome moramo glasovati i odmah nakon toga ta će točka biti na dnevnom redu. Hvala vam lijepo i vidimo se sutra.